Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 3. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na sejo sem vabila predsednika Vlade, ministrice in ministre ter generalno sekretarko Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 10. točki dnevnega reda, varuha človekovih pravic Petra Svetino k 15. točki dnevnega reda, predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije, predstavnika Sodnega sveta in kandidatko za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Nežo Kogovšek Šalamon k 16. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne danes lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 3. seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v petek, 14. oktobra, s sklicem seje.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 Prehajamo na odločanje in vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.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 Poslanska vprašanja mu bodo postavili prvi iz vrst Nove Slovenije. Gospod Jernej Vrtovec, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite.

ki ustvarijo, se trudijo vsak dan iz meseca v mesec, da bi ustvarili dodano vrednost. In prav to, dvig dodane vrednosti v Republiki Sloveniji, je eden izmed ključnih izzivov,

Zagotovo, če kaj, potem je dolžnost države zlasti ta, da tem ljudem, ki kažejo vse svoje potenciale, omogoča tudi dobro okolje. Zlasti tukaj govorimo o poslovnem okolju, naj omogoča dobro okolje, da razvijejo v vsej polnosti svoje potenciale, da lahko ustvarijo še več. Od tega pa je seveda, gospe in gospodje, odvisna tudi naša davčna politika, kakšna je, zlasti pa to, kakšna bo, da bodo ljudje stimulirani, da bi ustvarili še več, se pravi, da dvignemo da dvignemo našo dodano vrednost. Ta davčna politika je lahko takšna, da ljudi dodatno zabremzamo ali pa na drugi strani, da jim damo določene spodbude, da lahko ustvarijo še več. Dejstvo je, da imamo v Republiki Sloveniji po podatkih OECD nadpovprečno obdavčene oziroma bodimo previdni, obprispevčene in obdavčene plače, govorimo o celotnem segmentu. Dejstvo tudi je, da imamo ta odstotek v Republiki Sloveniji 43,6 odstotka, medtem ko je povprečje OECD 34,6 odstotka za davke in prispevke. Prav tako je med državami članicami OECD mejna davčna stopnja pri najvišjih plačah največja prav v Republiki Sloveniji. Veliko drugače je pri obdavčitvi dobička, se pravi, kapitala, če pogledamo povprečje OECD, in na drugi strani tudi glede premoženja. To so dejstva, ki jih lahko poberemo iz spletnih portalov uradnih informacij na OECD. Spoštovani predsednik Vlade, glede na navedena dejstva, uradne podatke me zanima: Kakšno davčno politiko lahko pričakujemo v mandatu vaše vlade? Pa ne samo vizavi tega drevesa obstoječe davčne zakonodaje, ki je bila vložena v Državni zbor in jo bomo pač nekoč obravnavali, ampak glede glede načrta za naprej in napovedi, ki se kažejo, da v letu 2023 in 2024 prihajate z davčno reformo. Kakšna bo naša davčna politika? Lahko pričakujemo glede plač, dobička, kapitala višje ali nižje obdavčitve, zlasti vizavi morebitnim dodatnim obdavčitvam v tej zaostreni situaciji ekonomske, gospodarske in energetske krize, ko je treba dati priložnost podjetjem, da dihajo?

Zelo se strinjam z uvodno ugotovitvijo, da je primarna naloga Vlade in posredno tudi Državnega zbora, da ustvari okolje, v katerem bodo vsi prebivalci in prebivalke Slovenije želeli živeti in bodo dobro živeli. Ampak okolje niso samo davki. In ravno to, na kakšen način in stopnja prispevkov in kako porabljamo denar, ki se s prispevki zbere, ravno to je ključ do tega okolja. V Sloveniji je kvaliteta življenja v primerjavi s soseščino na marsikaterem področju bistveno višja ravno zaradi socialne in solidarne države. In ta del, ravno prispevki so tisti, ki nas po mednarodnih lestvicah uvrščajo med države države z najvišjimi prispevki. Kar se tiče davčne reforme, mi smo napovedali že pred volitvami in tudi zdaj ob teh manjših popravkih dohodninske zakonodaje, da bomo celo prihodnje leto namenili široki javni obravnavi tega, kakšno davčno politiko in davčno okolje si želimo v Sloveniji. Napovedali smo, da bomo zmanjševali prispevne stopnje, davčne stopnje iz dela in povečevali davčne stopnje iz premoženja. Da Da ne bomo zahajali v nepremičninsko ali katerokoli drugo razpravo sedaj, ker za to bo še dovolj časa, govorimo o vsem premoženju, ne govorimo o nepremičninah, še najmanj o prvih nepremičninah, ker je to nekaj, kar je v Sloveniji specifika, in jo bomo seveda pri tem upoštevali. Kar se pa tiče obstoječe davčne zakonodaje, že v času te zime smo zasledovali dva cilja tudi pri dohodninskih spremembah. Zasledovali smo cilj, da v krizi pomagamo z več ukrepi in pomagamo ciljno. Najbolj smo razbremenili večino ljudi. Žal večina ljudi nima povprečnih plač, ampak je pod povprečjem. V Sloveniji dve tretjini zaposlenih prejema manj od povprečne plače. Naši ukrepi so bili primarno usmerjeni, da ti dve tretjini razbremenimo. Zakaj? Zato ker, bom ponovil to, kar sem ponovil že večkrat, v času krize ni čas za to, da tisti, ki imamo več, plačujemo manj. V času krize je čas za to, da tisti, ki imamo več, pač plačamo več. In od tega principa ne bom nikoli odstopil. Ko bo kriza mimo, ko jo bomo preveslali, in to je ta zima, takrat lahko pristopimo k temu, kako tudi skozi davčno politiko stimulirati vse oblike dela, predvsem pa nagrajevanje. Verjetno ste že slišali ideje o tem, da bi se vpeljalo višje stopnje regresa, tudi neobdavčene božičnice in podobno. Ampak z vsako od teh sprememb bomo pač šli skozi Ekonomsko-socialni svet in jo bomo temeljito predebatirali tako z delodajalci na eni strani, z gospodarstvom, kot tudi z delojemalci, sindikati na drugi strani. In poglejte zanimivost, ravno točka o normiranih zavezancih je točka, kjer je bilo doseženo popolno soglasje na Ekonomsko-socialnem svetu. To ni bila ideja Vlade, tako delodajalci kot delojemalci so bili tisti, ki so vztrajali, da se ta točka uvrsti na Ekonomsko-socialni svet zato, da se izenači položaj zaposlenih preko espeja, preko normiranih espejev in pa zaposlenih v gospodarstvu. Naše davčno okolje dejansko ni optimalno. To vsi vemo. Ni optimalno ne zaradi te vlade, ampak zaradi tega, ker je plod 20 let različnih ukrepov. Pričakujemo, da ga bomo v letu 2023, tako kot smo napovedali, temeljito prevetrili. In jaz se veselim ne samo razprave, veselim se tudi tega, da bo ta debata čim širša in da ne bo omejena samo na koalicijo. Tako da s tega vidika tudi pozdravljam to skrb in pobudo s strani tudi opozicije, da se v to debato čim bolj plodno vključi. In verjamem, da bomo lahko temu ustrezno tudi prišli do rešitev, ki bodo najboljše. Poudarjam pa, vedno bomo imeli v mislih primarno večino ljudi, večino zaposlenih. In ukrepi, ki so dobri za dve tretjini ljudi, so zame tisti ukrepi, ki morajo imeti prednost. Ne morejo imeti prednost ukrepi, ki so dobri za 2 % ali pa 5 % ljudi. Ti bodo mogoče prišli na vrsto takrat, ko bomo imeli višek in ko bomo za vse ostale že prej poskrbeli. Ta prioriteta bo tudi v bodoče vodilo pri naših davčnih reformah.

Stališče Nove Slovenije je, da v bistvu ravno zaradi te birokracije, ker zdaj nekdo plača pavšalno obdavčitev na priznane stroške v višini 80 %,

zaobšli to rešitev in bomo pri tem priča samo večji birokraciji. Ampak, saj pravim, to je samo eno drevo, ki je pred nami, celoten gozd, ki je pa mnogo bolj zakompliciran, moramo imeti v uvidu, če želimo stimulirati poslovno okolje. Mene zanima zlasti glede podjetij, kajti ta trenutek vemo, da dve krizi, proti katerima se borimo, energetska in finančna kriza, terjata stimulativno poslovno okolje, tudi davčno okolje, zlasti pa predvidljivo. Kaj bo čakalo ne naslednje leto, ampak leta 2024, 2025 podjetja v teh zaostrenih situacijah, da ne bodo odpuščala? Kaj bo čakalo podjetja, ki zaposlujejo, veliki zaposlovalci, pa tudi tiste male, ki imajo 10 zaposlenih, kaj čaka te ljudi, lastnike? Ali jih čaka dodatna davčna obremenitev ali pa

Ena od novosti, ki smo jo že vpeljali, napovedali in jo mislimo tudi razširiti, je, da bomo izrazito stimulirali davčno okolje za mlade, mlade, ne glede na to, ali so zaposleni z nizkimi prihodki ali z višjimi. Tudi med lastniki in podjetniki je kar nekaj mladih in verjamem, da bodo to znali ceniti. In prvi ukrepi prav za davčno razbremenitev mladih so že nakazani. Kar se pa tiče gospodarstva v celoti, zdaj se pa res dosti pogovarjamo z gospodarstvom, ne samo sam, celoten ministrski zbor. In tisto, kar je danes, ne samo v Sloveniji, na dnevnem redu praktično vsake seje vlade, vsakega zasedanja Evropskega sveta in česarkoli je, kako pomagati gospodarstvu v tej krizi. Davčni ukrepi v tej krizi niso nikoli omenjeni – jaz bom zelo ekspliciten –, zato ker so težave, ki prihajajo iz drugih sektorjev, konkretno iz energetike, tako velike, da jih noben davčni ukrep ne more nevtralizirati. Zato se z gospodarstvom pogovarjamo v dveh smereh. Pogovarjamo se o tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo, predvsem pa tudi cenovno vzdržno, in nam gre pri tem zaenkrat zelo v redu in po načrtih in po napovedih. In na drugi strani se ukvarjamo s tem, kako bo država te stabilne cene lahko zagotovila s čim manjšim stroškom za proračun. Jaz bom povedal, hvala, ker ste mi dali to priložnost, da ravno to, kar smo dosegli v Bruslju v četrtek ponoči, je v Sloveniji samo v enem dnevu zmanjšalo strošek države za pomoč gospodarstvu za 400 milijonov evrov. Jaz verjamem, da bo vsak teden od zdaj naprej, ker cene še kar padajo, zaradi ukrepov Evropskega sveta, da bodo cene še padale in bo strošek države toliko manjši. Če se spomnite, sem govoril tu v parlamentu o 5 milijardah, ki jih imamo rezervirane za to, da bomo gospodarstvu, primarno gospodarstvo, milijarda je za gospodinjstva, ostalo za gospodarstvo, pomagali, da gre čez to kriz. Ta strošek se zdaj rapidno manjša ravno zaradi tega, ker se ukvarjamo s tistimi stvarmi, s tistim izvorom težav za gospodarstvo, ki je največji. In bomo s tem nadaljevali še v prihodnjih tednih in mesecih, zato ker verjamem, da lahko tam s tem tudi gospodarstvu največ koristimo. Drugi del je vezan na delovna mesta, trenutno smo v stanju popolne zaposlenosti in želimo, da tako ostanemo. Ne želimo, da bi prišli v stanje nezaposlenosti. Zato se aktivno ukvarjamo tudi s tem, kako v manjših, krajših prehodnih obdobjih omogočiti gospodarstvu, da ohrani svoje zaposlene, četudi bi zmanjšala proizvodnjo v nekem obdobju. Se pravi, ne želimo razbijati ekip, ne želimo razbijati delujočih kolektivov, ker bi nekdo moral dati ljudi na čakanje za mesec ali zaradi energetske krize, ali zaradi pomanjkanja povpraševanja. In ravno ta del, ta kombinacija obojega, to je stabilizacija cen energentov na eni strani in na drugi strani pomagati s prehodnimi ukrepi, da ostanejo kolektivi

kar se vidi skozi to poslansko vprašanje pa nasploh diskusijo, predlagam Državnemu zboru, da spregovorimo nasploh, pa ne samo o davčni politiki, ampak nasploh o stanju, ki ga imamo v gospodarstvu vizavi ekonomski in gospodarski krizi, da se o tem pogovorimo, zlasti pa ja, skozi okvir tudi davčne politike, ki je lahko tista, ki bremza ali pa spodbuja zlasti slehernega posameznika iz dneva v dan

Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v torek, 25. oktobra 2022, v okviru glasovanj. Poslanec Zvonko Černač, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Pozdravljeni vsi prisotni! Spoštovani predsednik Vlade! Življenje v Sloveniji je iz dneva v dan dražje, denarnice ljudi pa iz dneva v dan tanjše. Kot kaže, se bodo jutri ponovno znatno podražila pogonska goriva, tudi kurilno olje, ki ga za ogrevanje uporablja približno šestina slovenskih gospodinjstev. Spomnimo, v začetku leta je bilo kurilno olje na nivoju 1 evra za liter, od jutri naprej bo preko 1,40, torej več kot 40 odstotkov dražje. Že nekaj mesecev zapored beležimo več kot 10 odstotno inflacijo, cene večine osnovnih življenjskih potrebščin, predvsem hrane, so za tretjino in več dražje, kar najbolj prizadene tiste z najnižjimi prejemki. Kljub vsesplošni draginji pa je bil eden izmed prvih ukrepov Vlade v preteklosti – kaj že? Objava javnega naročila za sledilnik cen. Ljudje, predvsem tisti z najnižjimi prejemki, ne potrebujejo sledilnika cen. Zelo dobro vedo, koliko kje kaj stane, vedo celo v kateri trgovini je cenejši kruh, kje je cenejše maslo, ki je cenejša pašta. Ljudje pa upravičeno pričakujejo učinkovite ukrepe, ki bodo na eni strani omejili višanje cen, na drugi pa ukrepe, ki bodo preprečili njihovo vsakodnevno siromašenje. Vlada je nekaj ukrepov sicer sprejela, premalo, ne dovolj, ni prisluhnila predlogu opozicije za znižanje DDV na elektriko, hrano in vse energente na 5 odstotkov. Na drugi strani pa Vlada sprejema tudi škodljive in nekonsistentne ukrepe, ki siromašijo državno blagajno, posamezne skupine ljudi pa postavljajo v neenakopraven položaj. Pred časom je vaša vlada potrdila spremembo davčne zakonodaje, ki odpravlja davčno reformo prejšnje vlade, in ki bi pomenila višje plače za vse. To vaša vlada ukinja. Na drugi strani ste v tem mesecu sklenili dogovor o povišanju plač v javnem sektorju, popolnoma pa ste pozabili na upokojence. Posebej na tiste z najnižjimi pokojninami. Za upokojence predlagate povišanje letnega dodatka, kar je isto kot regres za letni dopust za zaposlene, za 5 evrov, in to junija prihodnje leto, javni sektor pa je na podlagi prej omenjenega dogovora upravičen do povišanja regresa za letos, in to za nazaj, med 100 in 300 evrov glede na višino plače. Dodatnih 100 evrov bodo prejeli celo tisti, ki so v petdesetem plačnem razredu, kjer bruto plača znaša preko 3 tisoč evrov. Upokojencem torej plus 5 evrov junija prihodnje leto, zaposlenim v javnem sektorju dodatno 100 do 300 evrov prihodnji mesec, in to za nazaj. Se vam to zdi prav, predsednik Vlade? Menite, da so vam ljudje pred pol leta podelili mandat za take odločitve? Že nekaj časa so izpolnjeni pogoji za medletno uskladitev pokojnin. Kdaj se bo to zgodilo, v kakšni višini in kaj bo z letnim dodatkom? Pošteno bi bilo, da se uporabi enak princip, kot ste ga uporabili za javni sektor, da torej vsi upokojenci dobijo že za letos dodatnih 100 do 300 evrov letnega dodatka.

Junija, ko smo prevzeli vlado, je bila inflacija 10,4 %. 10,4 % na medletni ravni. Saj te podatke imate. Julija se je povzdignilo na 11 % in septembra je padla pod 10 %, kar pomeni, da je inflacija v času te vlade v resnici v padanju. To so številke, ne bom niti interpretiral naprej. To pa ne pomeni, da ljudje ne čutijo tudi inflacije iz prejšnje vlade, seveda jo čutijo in se tega zelo zavedamo. In ker se tega zelo zavedamo, sprejemamo ukrepe, ki so ciljni. In ja, ukrepi so dvojni. Na eni strani imamo regulacijo cen energentov in na drugi strani imamo zaenkrat mehko sledenje cenam hrane. In bom namenoma zdaj govoril najprej o hrani. Ravno zato, ker smo vpeljali to, kar vi imenujete sledilnik, jaz bom pa rekel primerjalnik cen, se je zgodilo, da so se cene vseh izdelkov oziroma osnovne košarice v času enega meseca meseca znižale, znižale so se za 15 % na osnovni košarici. Meni je žal, da tega nismo uspeli zaradi birokracije vpeljati prej in smo to šele zdaj naredili. Ampak s tem bomo zagotovo nadaljevali, zato ker so učinki zelo konkretni. Razširili bomo košarico še na ostale izdelke. Spremljali bomo še vse ostale prehrambne izdelke, in to z istim namenom, da bomo ljudem na eni na eni strani pokazali in s tem izvajali pritisk na trgovce, da bodo do ljudi pošteni, da ne bodo ljudje prehajali med eno trgovino in drugo zato, da bodo, kot vi pravite, v eni kupovali maslo, v drugi pa kruh. Ne. Zato, da bodo trgovci prisiljeni znižati izdelke osnovnih prehrambnih produktov v vseh trgovinah na najnižji možni nivo. Potem se ljudem ne bo treba voziti med trgovinami, ampak bodo lahko šli, kamor bodo hoteli, ker bodo cene teh izdelkov povsod enako nizke. To je ključni namen primerjalnika.

med najnižjimi v Evropi. To pomeni, da je treba pogledati končne cene glede na podatke statičnega urada, in se vidi, da smo med zadnjimi 20 % najnižjih cen na teh dveh področjih. Zato tudi inflacija pada. Če teh ukrepov, o katerih govorim, ne bi sprejeli, danes inflacija ne bi bila pod 10 %, ampak po uradnih podatkih Umarja 12 % in več. Te številke niso vladne številke, to so neodvisne številke. Čisto za konec glede povišanja prejemkov. Ja, res je, javni sektor je dobil uskladitev z inflacijo, za katero govorimo, da je 10 %, na nivoju 4,5 %.

bomo sprejeli zakon na Vladi za enako 4,5 % redno uskladitev pokojnin, ne za dodatke, ne za bombončke, redno uskladitev. Kaj bomo še naredili? Enak predlog bomo dali na Ekonomsko-socialni svet tudi za dvig minimalne plače. Vse naenkrat bomo hoteli pokriti na isti način, ker so vse skupine, ne ena, druga ali tretja, vse skupine si zaslužijo enak tretma in vpeljali bomo tisto, kar do zdaj nobeni vladi ni uspelo – da bomo vse skupine nagovarjali istočasno in ne vsako posebej vsaka dva meseca, zaradi tega, ker inflacija je za vse enaka in zato bomo tudi mi enako obravnavali vse. Kar se pa tiče ciljnih ukrepov za najranljivejše skupine, smo pa to tudi jasno povedali. Več kot 100 milijonov smo namenili samo v letošnjem letu za ciljne ukrepe najranljivejših, in to ne samo upokojencev, tudi upokojencev, dali smo tudi dodatek, podvojili smo otroški dodatek, ker smo hoteli pomagati vsem, tudi tistim, ki delajo in ki imajo otroke, da lažje preidejo to zimo. Brez učinka DDV smo dali več kot 100 milijonov ciljno vsem najranljivejši. To je edini pravi princip in tega se poslužujejo povsod po Evropi. Nihče v Evropi ne meče več helikopterskega denarja, ker je to neučinkovito. Hvala. Gospod Černač, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Najprej glede vašega sledilnika. Vaš sledilnik se je korigiral takrat, ko so se trgovci pritožili, da ne upoštevate konkretno popustov in vseh ostalih cen, zato je prišlo do korekcije. Cene se zaradi tega sledilnika niso popolnoma nič spremenile. Ljudje še vedno kupujejo za več kot 30 odstotkov dražji kruh, za več kot 40 odstotkov dražje ostale življenjske artikle, ker se je hrana najbolj podražila. Tako da te besede o tem, da ste s tem ukrepom nekaj pripomogli, seveda ne držijo. Tudi ne obravnavate vseh skupin enakopravno. Povedali ste sami, javni sektor je bil obravnavan 13. oktobra letos, upokojenci bodo obravnavani ta teden. Vprašanje, če bi bili, če ne bi teh vprašanj javno izpostavljali. Me pa zanima, kaj bo s temi petimi evri. evrov letnega dodatka jim še vedno dajete ali jim boste dali 100 do 300 evrov, tako kot javnemu sektorju? Poleg tega se da upokojencem pomagati tudi drugače. Glejte, upokojenci so največja skupina, ki potrebuje pomoč tretjih. V proračunu za leto 2023, ki ga vi sedaj z rebalansom spreminjate, je za dolgotrajno oskrbo predvidenih skoraj 100 milijonov evrov. Zakaj vi ta sredstva zmanjšujete za 79 milijonov evrov in tem ljudem, ki potrebujejo oskrbo tretjih, jemljete vsak mesec med 340 in tisoč 870 evrov, ki bi jih dobili iz proračuna Republike Slovenije za zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo? Pri stiskah ljudi pa je včasih tudi pomembna, zelo pomembna pomoč humanitarnih organizacij. Njihova skladišča, predvsem hrane, se prehitro praznijo. Letos januarja, ko so vas spraševali o posebni nagradi za uspešnost za vodenje GEN-I v letu 2021, ste dejali, da ni znano, koliko bo ta nagrada znašala, saj bo znano po junijski skupščini, in glede na to, koliko bo znašala, ne glede na to, ali bo to 100 tisoč evrov, ste rekli, ali bo to milijon 900 tisoč evrov, jo boste namenili devetim humanitarnim organizacijam. Junij je mimo, zato ljudi zanima glede na vaše javne obljube: Koliko je ta nagrada znašala in katerim devetim

Glede nagrade je vse še vedno enako. Jaz sem januarja pokazal notarski zapis, s katerim sem se v celoti odpovedal tej nagradi. Jaz ne morem več vplivati na to, ne kakšna bo višina, ne nekomu bo nakazana, ker je v notarskem zapisu to zapisano. Sem že prejšnji mesec pojasnil in bom pojasnil isto, ne bom razkrival teh organizacij, ker je čisto možno, da bo nagrada nič in potem bo izpadlo – kaj? Da bodo organizacije pričakovale denar, ki nikoli ne bo prišel. Ker to ni v mojih rokah, ne bom dajal praznih obljub. Jaz sem se temu odpovedal. Kar se pa tiče ostalih ukrepov, ki so bili navedeni, še enkrat, vse skupine bomo obravnavali enako in zato je prav, da so vse deležne enakih, enakih ukrepov. Kar se tiče dodatkov in podobnega, najranljivejše skupine so že dobile, tudi upokojenci, najranljivejši med njimi so že dobili dodatke. Kar se pa tiče še ene stvari, ki je zelo pomembna pri upokojencih, so pa oskrbnine. Ta vlada je sprejela ukrepe oziroma jih bo sprejela ta četrtek, s katerim bomo oskrbnine,

ker želimo delovati protiinflatorno. Zato postavljamo 4,5 in ne 10 procentov kot tisti rang zviševanja. In na koncu, in to se mi zdi zelo pomembno, je pa, da ko pridemo do točke revščine, še posebej energetske revščine, smo peta država v Evropi, ki je sprejela prejšnji teden ali pa dva tedna nazaj, definicijo in uredbo o energetski revščini, da bomo lahko končno pomagali tistim, ki so danes najbolj prizadeti. Tega ni zmogla nobena vlada pred nami. Mi smo to zmogli. In mi bomo danes ravno zaradi tega, ker imamo sprejete podlage, lahko direktno pomagali komurkoli, ki je izpostavljen energetski revščini. In tem je treba pomagati, ne pa kar Hvala. Kolega Černač, imate besedo za postopkovni predlog, izvolite. Predlagam, da na podlagi Poslovnika Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o tem odgovoru. Nekaj smo sicer izvedeli. Izvedeli smo, da se bodo končno po številnih prizadevanjih, tudi javnih prizadevanjih najranljivejših, se pravi upokojencev, predvsem tistih z najnižjimi pokojninami, te končno uskladile. Predsednik ni povedal s katerim datumom. Kot kaže, se pa ne bo uskladil letni dodatek. Ta še vedno, če prav razumem, ostaja pet evrov, in to za prihodnje leto. Izplačan bo šele junija prihodnje leto, ne bo pa izplačan v taki višini, kot bo izplačan javnemu sektorju, kjer bo izplačan poračun za letošnje leto, in to pri novembrskem izplačilu v višini od 100 do 300 evrov, pa verjamem, da gre v tem primeru za povprečno višje plače od pokojnin. Potrebno bi bilo opraviti razpravo, ali ta vlada dejansko sprejema neke konsistentne ukrepe. Kot vidimo, jih ne. Ti ukrepi nekako padejo glede na intenzivnost dela posameznega ministra na mizo in tako jih Vlada pobira in procesira naprej v proceduro. Zaradi tega imamo tudi eno izmed najvišjih inflacij. In mimogrede, predsednik Vlade, 5. julija ste sprejeli ukrep limitiranja cen pogonskih goriv,

avgusta. O tem je potrebno opraviti razpravo, ker ukrepi, ki se sprejemajo, niso konsistentni. Na eni strani ti ukrepi ne omogočajo lajšanje položaja tistim, ki so najranljivejši, jemljete sredstva za dolgotrajno oskrbo, skratka, bistveno poslabšujete materialni položaj tistim, ki bi ki bi jim bilo potrebno pomagati. In prav ironično je, da se pri tem, da ste pomagali, sklicujete na nek sledilnik cen, na neko excelovo tabelo, ki tistim, ki morajo obrniti vsak evro za to, da preživijo mesec, popolnoma nič ne pomaga. Potrebno bi bilo to razpravo opraviti tudi zaradi tega, ker jo lahko primerjamo z ukrepi prejšnje vlade. V začetku letošnjega leta, ko niso bile take razmere, kot so danes, prejšnja vlada vsem upokojencem namenila 20. januarja dodatek v višini 300, 230 oziroma 130 evrov. Položnice so bile za elektriko, ko že o tem govorite, v prvem kvartalu letošnjega leta polovico nižje, kot so bile avgusta letos, kurilno olje, sem vam prej povedal, je bilo 1 evro liter, jutri bo pa preko 1,40 evra, danes je 1,35 ali pa 1,37 evra. Torej vsi ti ukrepi, o katerih govorite, na eni strani še vedno siromašijo državno blagajno. Napačna davčna reforma, ki znižuje plače, pa pomeni, da bodo ljudje oziroma da bodo njihove denarnice tudi v prihodnje še tanjše, kljub temu dodatku, ki ste ga omenili za upokojence, ki bo, če sem vas prav razumel, praktično komaj pokril to

prekoračil svoj postopkovni predlog, zašel je iz obrazložitve. Predlagam, da se v nadaljevanju držimo tega, kar je bilo na začetku s strani predsednice prebrano glede vsebinske razprave v zvezi s postavljenimi vprašanji. Opozorilo velja za kolega Černača in tudi za vse

Hvala. To ni bil postopkovni predlog. Kolega Černač, postopkovni, izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Jaz bi predlagal, glede na to, da me opozarjate, da sem nekaj prekoračil, kje, s katerimi navedbami sem prekoračil. Govoril sem točno o tistem, kar sem napovedal v svojem poslanskem vprašanju, govoril sem o siromašenju ljudi, o siromašenju Slovenije. In cela obrazložitev mojega postopkovnega predloga je šla v to smer, da se je potrebno na seji Državnega zbora o tem pogovoriti in ugotoviti, ali ukrepi, ki jih sprejema Vlada, dejansko gredo v to smer ali ne, in kakšne ukrepe bi bilo potrebno v prihodnje sprejemati in na kakšen način, da bi bilo tega siromašenja ljudi in tanjšanja denarnic čim manj. Ja, ponovno gre za vsebinsko razpravo ne pa za obrazložitev. Tako da za naprej predlagam, da se držimo tega, kar je v Poslovniku. Gremo naprej. Dr. Vida Čadonič Špelič bo postavila vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod predsednik Vlade, članice in člani vladne ekipe, kolegice in kolegi! Tudi jaz bom govorila o hrani. Prazne police v hladilnikih in skladiščih humanitarnih organizacij pričajo, da nismo le v primežu energetske, ampak tudi humanitarne krize. Humanitarne organizacije poročajo, da se police s hrano izpraznijo že sredi dopoldneva. Kar polovica vseh uporabnikov pa za pomoč prosi tokrat v življenju prvič. Še pred nastopom zime si marsikdo ne bo mogel več privoščiti osnovne košarice živil, medtem pa ogromne količine pripravljene, torej neoporečne hrane ostajajo neporabljene v kuhinjah javnih zavodov, gostiln, hotelov, v trgovinah, toplotekah, tam, kjer se hrana ali prodaja ali pa pripravlja. Statistični podatki pravijo, da na leto zavržemo 143 tisoč ton hrane, ki bi jo lahko zaužili, kar pomeni 68 kilogramov na prebivalca. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 14. oktobra tudi na mojo pobudo razpravljal o strategiji, kako zmanjšati izgube hrane. Strategijo je zelo dobro pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na odboru pa je bil soglasno sprejet sklep, da pozivamo Vlado, torej vsa ministrstva, vse javne zavode na državni in lokalni ravni, da predvsem pri izvedbi javnih naročil in pri načrtovanju obrokov upoštevajo smernice iz strategije za manj izgub hrane. Izredno pomemben že zdaj delujoč projekt pa je projekt Donirana hrana, ki jo izvaja Zveza lions klubov Slovenije in bo drugo leto februarja praznovala že 10 let. Njihovi podatki preprečijo, da bi šlo iz trgovin v smeti 6 do 7 % hrane, ki je primerna za uživanje. Vendar potrebujejo sedaj pri tem sistemsko pomoč Vlade, kajti delajo s prostovoljci. predvsem na pomoč Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer predlagajo, da bi subvencioniranje javnih del podaljšali za več let, recimo za 4 leta. Ti organizaciji, ki Lionsom pomagata, Rdeči križ in Karitas, pa potrebujeta tudi sistemsko pomoč, tokrat, konkretno, za financiranje materialnih stroškov. Spoštovani gospod predsednik Vlade, prepričana sem, da

Hvala lepa za to vprašanje. Dejansko je prehrana ena od osrednjih točk, ki se je bomo lotili v prihodnje. Pozdravljam to pobudo, ki je bila dana glede strategije, kako zmanjšati zavrženo hrano oziroma boljše izkoristiti obstoječo, še užitno hrano. Pripravlja se akcijski načrt, ki bo imel 10 konkretnih področij ukrepanja in verjamem, da bo to lahko ena dobra osnova ali pa izhodišče. Poznam ta projekt Donirana hrana, ga tudi podpiram. Razumem tudi predlog o tem, da bi bilo treba najti način, tudi sredstva,

že sprožili več delovnih skupin glede področja hrane, ker ima hrana dejansko bistveno večji vpliv na našo družbo kot si mogoče včasih predstavljamo. V resnici ima, pa bom začel najprej tam, kjer mogoče pozabimo, vpliv tudi na naš etični odnos do živali in marsikdo v Republiki Sloveniji si želi, da se o tem odkrito spregovori. Kakšen je naš etični odnos do živali, ravno z vidika prehranske verige? Hrana ima izrazit cenovni, se pravi vpliv na blaginjo naših prebivalcev in prav je, da se o tem spregovori, se pravi, na kakšen način lahko dosežemo višjo blaginjo pri nižjih stroških. Hrana ima ogromen okoljski ogljični odtis in se o tem definitivno premalo govori. Že zdaj napovedujem, da bomo v kratkem pripravili zemljevid izrabe tal in vode v Sloveniji, z vidika tega, koliko s tem, kar imamo na razpolago, ker to je tisto, kar imamo Slovenci in Slovenke, imamo našo zemljo, imamo naše vode, koliko hrane pridelamo danes danes in koliko hrane bi lahko pridelali in koliko bolj bi lahko bili samozadostni, če bi imeli nekoliko drugačen pristop do izrabe tal in vode. Koliko manj bi obremenjevali okolje, če bi se bolj posvečali Ravno zato sprejemam pobudo, da se tudi vprašanje zavržene hrane na vseh stopnjah v verigi, od pridelovalcev pa na koncu do trgovcev, vključi v eno širšo strategijo zdrave zdrave prehrane vseh prebivalcev Republike Slovenije, z namenom, da se dejansko posvetimo tej izjemno pomembni problematiki, tako kot si zasluži. Tako da vam dam, če hočete, mojo obljubo, da je to vprašanje že danes na dnevnem redu, ga bomo pa s časom samo še poglabljali.

torej lahko gremo zdaj in takoj to delat. Po drugi strani, zakaj javna dela? Zaradi tega, ker so se ravno delavci iz javnih del pokazali kot zelo odlični sodelavci in tudi njim to veliko pomeni, ker so vključeni v humanitarne procese. Kot tretje, morda sva oba pozabila in bi rada, da rečeva, da je odnos do hrane tudi odnos do slovenskega kmeta in slovenskega podeželja. Hvala lepa.

nek način njegovo veljavo, tudi čebelarjem, ne samo kmetom in gozdarjem. Kar se pa tiče tega mehanizma javnih del – bomo pogledali, kaj od tega se da uporabiti. Če bomo našli bolj ustreznega, bomo uporabili bolj ustreznega, sicer se bomo pač poslužili tega, kar imamo danes. Hvala. Prehajamo na naslednjega poslanca. Kolega Damijan Zrim, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. DAMIJAN ZRIM (PS SD): Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, ministrski zbor, predsednik Vlade! Vse vlade do zdaj, zadnjih 10 let, bodisi leve bodisi desne, so nam obljubljale stanovanja, ki žal niso bila zgrajena. Stanovanjsko politiko smo si mi, nova koalicija, prednostno zadali v novi koalicijski pogodbi, da jih bomo v naslednjem desetletju zgradili. Če upoštevamo mnenja, ki krožijo – trenutno se več kot polovica stanovanj kupi oziroma proda zgolj kot investicija, ne zadostuje pa oziroma ni pa namenjena reševanju stanovanjske problematike. Obljubili smo tudi, da bomo pripravili akcijski načrt, krizni načrt, ki bo pripomogel k temu, da bomo zgradili stanovanja tam, kjer so ta najbolj potrebna. koalicijskem sporazumu smo si zastavili cilj zgraditi 20 tisoč najemnih stanovanj do konca tega desetletja in seveda še vrsto ukrepov – regulacijo, nadzor nad najemniškim trgom, opolnomočenje občin, podpora zadrugam, stanovanjskim skupnostim in tako dalje. Spoštovani predsednik, verjamem, da ob vsem, kar imamo v Sloveniji – krizo, krizo v Evropski uniji, se posvečate drugim tematikam, a tudi ta tema je pomembna, mogoče sploh za mlajšo generacijo. Če mi dovolite, vam zastavim vprašanja: Kako poteka priprava kriznega načrta reševanja stanovanjske krize in do kdaj bo pripravljen? Kako in do kdaj boste zagotovili, da bodo ustrezne stanovanjske nepremičnine DUTB prenesene na Stanovanjski sklad? Kako boste kot predsednik Vlade poskrbeli za dostopnost stanovanj in nižje najemnine? Hvala. GOLOB (predsednik Vlade): Hvala lepa za to vprašanje. To vprašanje je zagotovo eno pomembnejših sistemskih vprašanj in zato bo tudi ambiciozno zastavljeno v koalicijski pogodbi. Pa kljub temu ne bom spremenil tega, kar govorim že [iz časa] pred volitvami, po volitvah in danes povem isto. Primarni cilj te vlade v letošnjem letu sta dve področji, zdravstvo in draginja. To ne pomeni, da na ostalih ne delamo in bom tudi kasneje povedal par rezultatov, tudi na stanovanjskem [področju]. So pa sistemske reforme dejansko predvidene za leto 2023.

svoje ministrstvo, kjer bo dobilo tudi bistveno višji pomen, zablokiral in čakamo, da bo Vlada reorganizirana na način, ki bo omogočil, da dobi dejansko stanovanjska politika pravo mesto tudi na dnevnem redu Vlade.

naredil dvoje – razpis za približno tisoč neprofitnih, vedno govorimo o neprofitnih stanovanjih, ne govorimo o stanovanjih za trg, da ne bo nesporazumov, tisoč neprofitnih stanovanj, temu je namenil 60 milijonov v različnih občinah po Sloveniji in hkrati je pridobil dodatnih 70 milijonov s strani ponovno tisoč neprofitnih stanovanj. Te aktivnosti so dolgoročne aktivnosti. Na nek način so ustaljene aktivnosti in tečejo nemoteno.

Vem, da pogovori potekajo. Pričakujem, da bomo verjetno še tekom novembra razkrili strategijo, na kakšen način bomo pospešili ne samo dostop, ampak predvsem gradnjo novih neprofitnih stanovanj. Ta strategija je povezana tako z DUTB in SDH, povezana je tudi s tem, da se bodo vsa zemljišča, ki jih ima DUTB danes na razpolago, namenila točno temu. To ne pomeni, da se bodo nujno prenašala na državo ali na Stanovanjski sklad, namenjena pa bodo temu. Finančni mehanizmi in finančni fond, ki se zdaj ustvarja, ki se pripravlja, bodo taki, da bomo s temi zemljišči razpolagali kot s stvarnimi vložki, zato da bomo povečali potencial kreditiranja in zadolževanja za te projekte, zato da bomo zmanjšali pritisk na proračunska sredstva, ne bomo financirali dodatnih stanovanj skozi zadolževanje proračuna ali skozi povečevanje proračunskih postavk, ampak izven proračuna. To je ključni in zaradi tega se ta zadeva v tem trenutku pripravlja. Ne želim jemati pozornosti akcijskemu načrtu, napovedovati stvari, dokler niso izpiljene, ampak kot rečeno, tekom novembra bodo stvari znane in takrat bo o tem tudi dosti lažje govoriti,

Hvala. Hvala predsedniku Vlade za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslansko vprašanje, postavljeno na 2. seji Državnega zbora. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bo odgovoril na vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z odstotkom za odmero pokojnine in izredno uskladitvijo pokojnin. Izvolite. Hvala lepa. Vprašanje je bilo postavljeno v zvezi s pokojninami. Odgovorim lahko na podoben način, kot je pred mano odgovarjal predsednik, in sicer ta četrtek bo na seji predlog interventnega zakona, ki bo urejal urejal dvoje: usklajevanje pokojnin z inflacijo in na drugi strani zamejevanje rasti oskrbnin v domovih za starejše, ki se ne smejo povečati za več, kot se se bodo povečale pokojnine. Se pravi, delujemo na ta način, da je to izenačeno. Dvig pokojnin bo izenačen s tem, koliko se lahko povišajo oskrbnine v domovih za starejše. Ostalo bomo pa seveda sofinancirali, tako rastoče stroške hrane, energentov, ogrevanja v domovih za starejše, kot po drugi strani dogovor o dvigu plač v javnem sektorju, ki seveda zadeva tudi tamkajšnje Imamo pa s tem povezano težavo, in sicer zaradi referenduma, ki je bil vložen proti naši noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi, je zablokiranih 30 milijonov evrov sredstev, ki so bili mišljeni za kompenzacijo stroškov plač v domovih za starejše, ampak ta sredstva se lahko odklenejo samo, če bomo na referendumih obkrožili za.

kajti draginja je res neprecenljiva, kaj se dogaja, iz dneva v dan višji stroški, in če bi pred mesecem dni, takrat, ko sem postavljala to vprašanje, razmišljali v tej smeri, bi že danes lahko imeli sprejet zakon in tudi upokojenci bi že bili deležni 4,5-odstotnega povišanja. Žal smo danes slišali od predsednika Vlade, da se dela v tej smeri, kar je absolutno pohvalno, vendar se je moje vprašanje nanašalo še na to: Ali pri pripravi sprejema sprememb pokojninske zakonodaje predlagate tudi rešitev, ki so se upokojili v času odmernega odstotka 57,25 %, njihovo pokojnino uskladila z novim odmernim odstotkom, 63,5 %? Kajti vemo, da so se nekateri upokojenci upokojevali pod različnimi pogoji, ki veljajo danes in menim, da bi bilo potrebno te pokojnine uskladiti, kajti še vedno so ti upokojenci v slabšem položaju kot tisti, ki se upokojujejo danes. In še enkrat, minister, raven življenjskih stroškov trenutno znaša 771 evrov. To so res pomembni pomembni podatki in resnično verjamem, da boste na ministrstvu začeli razmišljati tudi o morebitnem draginjskem dodatku za vse upokojence v različnih zneskih. Tako da prosim še za ta odgovor. Hvala lepa.

točkovanje pokojnin in tako naprej sta pa predloga oziroma del pokojninske reforme, ki jo bomo izvedli tekom naslednjega leta. Naslednje leto bo reformno leto in to vam lahko že na tej točki razkrijem, na našem ministrstvu bodo poleg stanovanj v fokusu pokojnine in pa dolgotrajna oskrba. Tako da bomo skozi pokojninsko reformo, kjer se bomo tudi na najširši možni ravni pogovarjali o tem, kaj je pravičen pokojninski sistem, seveda naslovili tudi to vprašanje in vprašanje, kako na srednji, na dolgi rok ljudem zagotavljati pokojnine, od katerih se ne bo životarilo, ampak živelo. Hvala ministru za odgovor. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev na tej seji. Najprej dobi besedo gospa Alenka Jeraj, ki bo postavila vprašanje ministrici za notranje zadeve mag. Tatjani Bobnar. Izvolite. Hvala za besedo. Lep dober dan! Spoštovana ministrica, naj vam preberem nekaj naslovov iz naših medijev: »V državo vdira na stotine ilegalnih migrantov, pri Žalcu povzročili prometno nesrečo in pobegnili – sledila je iskalna akcija!

Za slovenskimi policisti je pester vikend pri varovanju slovenskega ozemlja, saj so imeli polne roke dela z ilegalnimi migranti. Kot kaže, se nezakonito vdiranje ne zmanjšuje, veliko je z migracijami povezanega kriminala.« 10. oktobra pa potem članek z naslovom Vikend norišnica: Na Primorskem ujeli skoraj 600 migrantov in njihove vodiče. Potem naslov Prebivalci Movraža zaradi vsakodnevnih množičnih prehodov meje nad vasjo že na robu obupa. je slikovita in spokojna vasica na robu slovenskega ozemlja v zaledju Kopra. A zadnji mesec tam ni več miru, saj se vsak dan skozi vas vijejo vrste ilegalnih migrantov, ki jih policija zajame ob meji s Hrvaško. In nato z avtobusi pelje v Ljubljano v azilni center Policisti in vojaki dogajanja ne želijo komentirati. Povedo le, da jih je za take operacije premalo. In da so utrujeni, saj niso prvič na taki operaciji.« Da je Slovenija postavila zaščitno ograjo, je bila odločitev na podlagi priporočil slovenske policije, ki ste ji v tistem času načelovali. Predvidevam, da so bili pripravljeni analiza, priporočila in ukrepi, med njimi kot najučinkovitejši postavitev zaščitne ograje, sedaj se ponovno, na vaš predlog, le-ta odstranjuje. V Poslanski skupini SDS smo opozorili, da bo to povzročilo povečanje ilegalnih prehodov, kar se iz dneva v dan tudi izkazuje. Še več, prihaja tudi do konfliktov med ilegalnimi migranti samimi, pa tudi z domačini, kot je pokazal zadnji primer v Postojni. Zanima me: Kaj se zgodi s temi trumami ilegalnih migrantov po zajetju s strani policije, saj vemo, da v azilnem domu ni dovolj prostora za vse? Kako potem nadzorujete, kje se ti ljudje nahajajo ali ostajajo v državi? Predvidevamo, da ne, ker bi jih moralo biti potem že 20 tisoč ali pa 15 tisoč v azilnem domu, kjer pa vemo, da prostora za to ni. Zanima me: Koliko policistov dela na problemu ilegalnih prestopov? Ali je bila za to ukinjena avtocestna policija, ker seveda nimate dovolj policistov, saj se jih veliko ukvarja z migranti? Hvala za odgovor.

kar ste izpostavili. Migracije kot družbeni fenomen povzročajo podnebne spremembe, politične, ekonomske, verske dejavnike, oborožene konflikte in podobno, zato so seveda migracije stalnica človeških družb, ki vseskozi zahtevajo kompleksno upravljanje in to v tej sestavi vlade tudi ves čas zelo aktivno delamo. Posebej velja poudariti, da je zaščita ljudi, ki bežijo pred preganjanjem, civilizacijska pridobitev, ena od temeljnih vrednot človečnosti, ki je vtkana v kulturne tradicije pa tudi v mednarodno in posledično nacionalno pravo. In neregulirani prestopi meje v letu 2022 oziroma nezakoniti prehodi državne meje so se začeli povečevati marca letošnjega leta. Izpostaviti moram, da so primerjave z letoma 2020 in 2021 neprepričljive, ker so ti leti izrazito zaznamovali ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19 in so pomembno vplivali tudi na čezmejno mobilnost. Primerjava z bolj reprezentativnim letom 2019 pa kaže, da je bilo nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih letošnjega leta za 31 % več kot v istem obdobju leta 2019. Agencija Frontex je izdelala strateško analizo tveganja, ki vsebuje oceno, da je povečano število posledica poslabšanja razmer v tretjih državah z velikim migracijskim potencialom in kot politično motiviran pritisk na Evropsko unijo v smislu poskusov instrumentalizacije migracij. K temu prispevajo kriminalne združbe in kibernetski napadi na informacijsko infrastrukturo, vzpostavljeno za potrebe mejnega nadzora. Prav tako je po oceni Frontexa pritisk zaradi vizumske liberalizacije držav Zahodnega Balkana, ki seveda ni od letos. V letošnjem letu je sicer v celotni EU zaznan povečan trend nezakonitih prehodov državne meje, kar ugotavljajo pristojne institucije Evropske unije, torej predvsem Frontex. Po poročilih agencije Frontex je bilo v prvih devetih mesecih letošnjega leta na območju EU zabeleženih 269 tisoč 137 nedovoljenih prehodov, kar pomeni 48-odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim letom. Pri tem velja poudariti, da je trend naraščanja števila prošenj za mednarodno zaščito zaznati v vseh evropskih državah in je posledica razmer v državah izvora. In humanitarne krize terjajo torej poleg varnostnegatudi, zagotovo, human odziv držav. Če pogledamo zdaj podatke članic EU, z zunanjo mejo na Balkanu – Grčija seveda poroča o 103 % več kot v enakem obdobju lani, Ciper o 107 % več kot lani, Madžarska je v letošnjem letu obravnavala 212 tisoč 44 zaznanih primerov nezakonitih prehodov, ograje imajo postavljene na meji in so opremljene z različnimi tehničnimi senzorji, poleg tega je večji del državne meje nadzorovan s statičnimi termovizijskimi stolpi in kljub temu ugotavljajo številne primere tunelov pod ograjami in poškodbe ograj. Severna Makedonija, če gledamo države na zahodnobalkanski migracijski poti, ki je najbolj pomembna, je v letošnjem letu obravnavala 18 tisoč 234 nezakonitih prehodov državne meje, prav tako tudi v Srbiji, v letošnjem letu so skupaj obravnavali okoli 30 tisoč nezakonitih prehodov državne meje in zahodnobalkanska migracijska pot je letos na prvem mestu po številu nezakonitih prehodov meje, vendar podatki kažejo, da je njen glavni del usmerjen iz Srbije proti Madžarski. Nemčija, na primer, tako poroča o dva tisoč nezakonitih prehodih meje dnevno iz smeri Češke. Navedeni statistični pokazatelji jasno kažejo, da Slovenija ne more biti in seveda ni oaza brez migracij. In kakšne so aktivnosti Slovenije? V Sloveniji letos beležimo visoke številke nezakonitih prehodov meje državljanov iz tretjih držav, ki doslej niso bili del migracijskih tokov, kar je predvsem posledica ugodne vizumske politike držav Zahodnega Balkana, predvsem Srbije. Gre za državljane Indije, Burundija in Kube, ki so zakonito vstopali oziroma zakonito vstopajo v Srbijo, nato pa nezakonito nadaljujejo pot v Evropsko unijo in seveda tudi v Slovenijo. Statistični podatki kažejo, da je mogoče celotno povečanje nezakonitih prehodov meje v letošnjem letu pripisati prav državljanom navedenih držav. Njihov delež je namreč Problema nezakonitih prehodov meje ne more reševati vsaka država sama. Zadevo je treba obravnavati celovito, v tesnem sodelovanju z državami izvora in tranzita, v tesnem mednarodnem in regionalnem sodelovanju, zato Slovenija izvaja različne aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju migracijskega pritiska: od preprečevanja tihotapstva, spopadanja z organizirano kriminaliteto, intenzivno in koordinirano skupno mednarodno sodelovanje, krepitev mandata agencije Frontex, napotitev uradnikov na mejo s Severno Makedonijo, Bolgarijo in Srbijo, podpisi statusnega sporazuma s Severno Makedonijo in Frontexom, angažiranje strokovnjakov Europola, spremljanje in pa takojšnje odzivanje policije pri nadzoru državne meje. Hvala lepa.

nekem širšem kontekstu in da nismo oaza, kot ste sami dejali, smo pa oaza po tem, da edini odstranjujemo ograjo, za razliko od vseh drugih. Povedali ste podatek, da se od marca 2022 povečuje število ilegalnih prestopov, potem bi pričakovali kak dodaten ukrep, da bomo ilegalne prehode preprečili, ne pa da v bistvu z odstranjevanjem ograje le-to omogočamo. Normalno, da so pa drugje tudi poškodbe ograje in podobno. Jaz sem želela tudi odgovor, koliko policistov dela na problemu ilegalnih prestopov, za koliko so se povečali ali pa prerazporedili policisti na to področje, glede na to, da je očitno precej zahtevno in glede na to, da področje s proračunom za naslednje leto dodatnih 51 milijonov evrov, pomeni, da imamo kar velike težave. Prej je bilo predvidenih 9 milijonov, sedaj jih dodajamo 51. Več kot boste dali gospodarstvu, več kot boste dali v nekatere druge segmente te družbe. Torej, gre očitno za kar velik problem. Še eno vprašanje v zvezi s tem. Na spletu so se pojavile pojavile informacije oziroma nek uradni zaznamek o obvestilih, vezanih na migrante, sicer ne najnovejši, ampak eden od teh [migrantov] je povedal, da so ga v kampu v Veliki Kladuši obiskali predstavniki nevladne organizacije demokracije] in mu svetovali, kako naj se obnaša, da bo v Sloveniji dobil azil. Se vam ne zdi, da je to izigravanje sistema oziroma če ni to celo protizakonito

Spremenili smo, med drugim, odlok o strategiji upravljanja meja, ki točno določa obveznosti vseh resornih ministrstev in posebej policije za spremljanje varnostne situacije in ukrepanje glede tega. Seveda, prej ste izpostavili mene osebno. Nikoli ni bila moja odločitev, da se postavlja in začne postavljati ograje v letu 2015. Takrat sploh nisem bila na taki poziciji, da bi lahko o tem odločala. To je bila vedno odločitev politike, nikoli policije. In tako je bila pravzaprav tudi letos sprejeta odločitev, najprej zapisana v koalicijski pogodbi, potem pa tudi s strani Vlade, da se prične odstranjevati žica, ki je popolnoma nesorazmeren ukrep in ki dokazuje, tudi na primeru Madžarske, da seveda nobena ograja ne more preprečiti nezakonitih prehodov državne meje, ampak so potrebni ukrepi, kot jih izvaja slovenska policija. Imamo zelo intenzivno mednarodno sodelovanje. Sama sem pisala tudi evropski komisarki za notranje zadeve o potrebi, da Republika Srbija Srbija uskladi vizumsko liberalizacijo z ureditvijo vizumov v Evropski uniji. In to je Vlada Srbije v prejšnjem tednu tudi storila. Torej prekinili in

migrantskega potenciala, kako je s spoštovanjem oziroma na drugi strani kršenjem človekovih pravic in z razvojem te države. Imamo zelo intenzivno operativno sodelovanje vseh policij na Zahodnem Balkanu. V kratkem sklicujemo sestanek vseh generalnih direktorjev policij prav na to temo. Policija seveda prilagaja svoje delo in razporeja vse potrebne sile za to, da izvajajo nadzor na državni meji. na državni meji. Intenzivno sodelujejo tudi z Europolom. Predlagali smo napotitev dodatnega osebja Europola ravno z namenom razbijanja teh tihotapskih združb in organiziranega kriminala na področju nezakonitih prehodov. Zelo intenzivno sodelujemo z lokalno skupnostjo. Po tem, ko bom odgovorila na ta vprašanja, grem ravno na območje Policijske uprave Koper, da se sestanem z lokalno skupnostjo in o tem, seveda, tudi spregovorim z njimi. Pomembno je, seveda, da uprave avtocestne policije, ki je bila ustanovljena za to, da se je zagotovilo določena dobro plačana administrativna delovna mesta na državnem nivoju, seveda policija ne reorganizira zaradi tega. Hvala lepa. Želite postopkovno? Izvolite. ALENKA JERAJ (PS SDS): Ja, hvala za besedo, še enkrat. Torej, dejali ste, da se je za postavitev ograje odločila politika. Če ste vi odstranitev ograje zapisali v koalicijsko pogodbo, se je tudi za to odločila politika, tako da je v vsakem primeru to politična odločitev. Zdaj za avtocestno policijo upam, da bomo dobili kakšno poročilo, ker so po mojih podatkih pomembno odkrivali tudi ilegalne migracije na avtocestah oziroma

v azilnem domu seveda delal biznis, ko je prevažal ljudi v Italijo in podobno. Mislim, da je tega absolutno preveč. Niste mi odgovorili glede vloge nevladne organizacije PIC, ki v kampih v Kladuši in drugje svetuje, kako naj [migranti] zaprosijo za status azilanta v Sloveniji, dajo številko, prek katere so ves čas v kontaktu in osebe navajajo, da so matično državo Afganistan zapustile zaradi slabega socialnega stanja v državi in je njihova ciljna država Francija. Pri navedbi razlogov za mednarodno zaščito navedejo, da v Sloveniji vlagajo prošnjo za mednarodno zaščito, ker so jim tako svetovali predstavniki nevladnih organizacij iz Republike Slovenije, ki so jih obiskali v Bosni in Hercegovini in so jim dali navodila, kako naj ravnajo, ko pridejo na območje Republike Slovenije. Jaz mislim, da je to problem in predlagam, da skladno z določili poslovnika o tem opravimo širšo razpravo. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v torek, 25. oktobra 2022, v okviru glasovanj. Gospod Lenart Žavbi bo postavil poslansko vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču. Izvolite. hvala, predsedujoči. Spoštovani minister! Moje vprašanje se bo dotikalo znanosti, torej enega, po mojih pojmih, ključnih elementov moderne družbe, o katerem smo v Gibanju Svoboda veliko govorili tudi v sami državnozborski kampanji, torej o tem, kako urediti financiranje in ustrezno avtonomijo znanosti. Kajti znanost, razvoj in inovacije na splošno so neločljivo povezane z ekonomsko rastjo in družbenim napredkom. Konkurenčnost in gospodarska rast temeljita predvsem na nastajajočem znanju ter sposobnosti podjetij, da to znanje izkoristijo, za razliko mogoče od manj manj modernih družb, kjer so, dajmo se temu reči, produkcijski faktorji in nekoliko drugačni. Naloga države, če želi svoje gospodarstvo ohraniti konkurenčno, je vsekakor ustvarjanje okolja, ki spodbuja novo znanje in podjetniško aktivnost na način, da preko javnih politik poskrbi za ustrezno infrastrukturo, kakovosten izobraževalni sistem, ustrezno zakonodajo ter predvsem ustrezne in dolgoročne vire financiranja, primerljive z drugimi državami. V Sloveniji velikokrat pravimo, kako smo ponosni na našo znanost, kako smo o tem v mednarodnem merilu uspešni. Prej je kolega Vrtovec govoril o tem, da smo mednarodni šampioni na področju znanosti, in s tem se absolutno strinjam, ampak na drugi strani nekako, bi rekel, mislim da, se s tem tudi vsi strinjamo, da obseg financiranja znanosti v Sloveniji ne sledi uspehom, ki jih naši predstavniki imajo v tujini. Izhajajoč iz tega je moje vprašanje, spoštovani minister: Kakšna sta predvidena struktura in okvirni obseg financiranja znanosti v prihodnjih letih? Kajti zdi se mi, da lahko uspešno financiranje znanosti v veliki meri pojmujemo kot neko javno investicijo. To je tudi v skladu z vsemi evropskimi smernicami in načeli, o katerih lahko beremo v teh dneh v evropskih častnikih. Vnaprej hvala za ogovor, minister. Hvala. Minister, imate besedo za odgovore. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Kolega Žavbi, hvala za to vprašanje. Gotovo se strinjam s temi navedbami, da dobra znanost, odlična znanost je osnovni predpogoj za prenos znanja v družbeno okolje in pa seveda za razvoj države. V predlogu reorganizacije Vlade je tudi Predlog o ustanovitvi samostojnega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ta del je trenutno na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Bilo je v teh razgovorih tudi dostikrat izpostavljeno, da bi bilo dejansko to novo ministrstvo –Ministrstvo za razvoj. Seveda se vedno znova pojavljajo vprašanja glede financiranja znanosti, še posebej takrat, kadar mogoče gospodarska situacija ni najboljša. Seveda, ko se začnejo določeni varčevalni ukrepi, se je v preteklosti na žalost varčevalo tudi na področju investicij oziroma vlaganj v znanost. To vprašanje je gotovo priložnost, da pojasnimo trenutno stanje glede finančne perspektive vlaganja v znanost, kot rečeno, to je osnovni predpogoj za razvoj te države. Izhodišče za kakršnokoli dejavnost je gotovo lani sprejeta strategija razvoja in inovacij Republike Slovenije, tako imenovani RISS. Govorimo o perspektivi razvoja naslednjih desetih let oziroma do leta 2030. Gotovo je ključno tudi sprejetje Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti konec lanskega leta, lanskega leta, ki na številnih področjih popolnoma ureja delovanje tega področja. Še posebej bi pa izpostavil prehodno določbo, kjer smo se zavezali v tem zakonu, ki je bil, mimogrede, pripravljan več kot pet let in seveda potem uspešno sprejet lani, v prehodnih določbah smo se zavezali, da bomo vlagali v znanost, ki je danes, če govorimo o ortodoksnem delu vlaganja, pod 0,6 %, se pravi, zavzeli smo se, da moramo priti na vrednost vsaj 1 %, in pa zapisana je tudi dinamika 0,08 % na letni ravni. Dovolite, da izpostavim te številke. Letos imamo v proračunu direktno za področje vlaganja v znanost, ne govorim o področju visokega šolstva, ampak samo za znanstvenoraziskovalno delo in za inovacije, ta znesek je 308 milijonov evrov. V naslednjem letu je predvidena rast za 62 milijonov, kar gotovo znaša več kot tistih 0,08, in potem v naslednjem letu 2024 še za preko 70 milijonov. Se pravi, iz 308 milijonov naj bi v naslednjih dveh letih prišli na 440 milijonov samo iz osnovnega naslova financiranja znanosti, kar je, če je osnova 308, gotovo 40-odstotna rast v naslednjih dveh letih. To je direktno postavka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Še enkrat poudarjam, ne vključuje vlaganj v visoko šolstvo. Zdaj bi pa podal eno drugo kaj nas čaka oziroma koliko sredstev imamo še rezerviranih v raznih politikah, kot je kohezijska politika in pa načrt za okrevanje, odpornost. Najprej podatek, to so samo sredstva, s katerimi razpolaga naše ministrstvo: evropska kohezijska politika od 2021 do 2027 – na voljo 350 milijonov evrov. Gre za enkratni znesek, ampak izredno visok, če pogledamo samo za leti 2023 in 2024. Iz tega naslova 9,5 milijona v letu 2023 in skoraj 22 milijonov v letu 2024, se pravi dodatnih več kot 30 milijonov samo v naslednjih dveh letih. Dalje, Načrt za okrevanje in odpornost – proračun skoraj 145 milijonov evrov, od tega v prvem letu, se pravi 2023, 20,7 milijona in pa v letu 2024 26,6. Če na hitro seštejemo te številke, tukaj gre primarno za investicije in pa seveda za enkratne vložke, gre za obnovo znanstvenoraziskovalne infrastrukture, stavb, fakultet in tako dalje, če seštejemo, to pomeni v naslednjih dveh letih preko 200 milijonov dodatnih sredstev na obstoječe 308. govorimo že o 70-odstotnem dvigu sredstev za širše področje znanosti in inovacij. Hvala.

znanstvene dejavnosti? Kajti v mandatu pretekle vlade in v zadnjem letu na splošno je ARRS bilo veliko enih zgodb, veliko enih nezadovoljstev, ki so bile zelo javne, tudi če če beremo osrednje slovenske medije, vidimo, da je tam stvar, ki mogoče ni postavljena v 21. stoletje, kar se tiče digitalizacije, kar se tiče nekih organizacijskih postopkov in navsezadnje tudi transparentnosti delovanja. To so dejstva, ki jih izpostavljajo določeni raziskovalci, se pravi znanstveniki, torej ljudje, ki z ARRS delajo. In se mi zdi, da je vredno, da da te kritike, te pomisleke, te glasove slišimo in da jih naslovimo, zato tudi moje vprašanje, kaj je z ARRS in kakšni so načrti ministrstva. Najlepša hvala že vnaprej za odgovor.

Slovenije – TIA, če se spomnite. Preden komentiram naprej, kako zdaj to zavezo iz zakona izpolniti, mi dovolite, da navedem še nekaj številk, prej sem našteval številke glede vlaganja v širše področje znanosti in inovacij. Zdaj bi podal še nekaj številk drugih ministrstev, ki imajo tudi razvojna sredstva na svojih področjih in seveda ta razvojna sredstva direktno spadajo v okvir inovativne dejavnosti, razvojne dejavnosti, seveda čisto na specifičnih področjih teh ministrstev. MGRT, se pravi, Ministrstvo za gospodarstvo iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost v letu 2023 preko 33 milijonov, leto 2024 40 milijonov. Se pravi spet dodatnih 70 milijonov samo enega dodatnega ministrstva. Sam SVRK predvideva 25 % sredstev iz kohezije za inovacije oziroma aktivnosti, povezane z inovativno dejavnostjo.

v letu 2023 in še 16,8 milijona v letu 2024. MORS, obramba: 12,5 milijona za raziskave in razvoj v letu 2023 in 23 milijonov v letu 2024. to so vse številke, ki jih moramo dodati tistemu, kar sem omenil prej. Tudi digitalizacija – 0,5 milijona v leto 2023, 5 milijonov v letu 2024. Izpustil sem Ministrstvo za okolje in prostor, izpustil sem Ministrstvo za infrastrukturo, ki imata tudi namenska sredstva za raziskave in razvoj. Zdaj pa, da se vrnem na tehnološko agencijo. Predvideno je, da se tehnološka agencija ustanovi v okviru obstoječe Agencije za raziskovalno dejavnost, se pravi ARRS. To bo seveda potem tudi priložnost, da se naredi reorganizacija same agencije in da naredimo dva ločena stebra. Prvi pokriva bazično znanost in drugi bo pokrival razvojno-inovativno dejavnost, dejavnost, ta drugi, inovacijski del, bo napajan tudi s sredstvi drugih ministrstev. To je osnovni načrt, kako v naslednjih letih narediti popolnoma nov inovacijski sistem na ravni države, in s tem bomo

Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Vemo, da si z mrežo javne zdravstvene službe država prizadeva za ustrezno razporeditev izvajalcev javne službe na primarni, sekundarni in tudi terciarni ravni na celotnem območju naše države. Mislim, da se boste strinjali z mojo trditvijo, da je pridobitev koncesije za opravljanje te dejavnosti v Sloveniji kar zahtevna, država pa je tudi zaradi tabuiziranja koncesionarjev s strani levega političnega pola pri podelitvah mnogokrat, milo rečeno, zelo zadržana. A dejstvo je, da so slednji zaradi pomanjkanja kadra že vrsto let sestavni in nepogrešljiv del javne zdravstvene mreže in vse, kar si pacient namreč želi, je kakovostna in čimprejšnja obravnava. Name se je obrnil državljan, ki v tem trenutku čaka na izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, torej koncesije. Pravzaprav je že na ciljni črti, za piko na i pa se sooča s povsem nerazumljivo birokratsko oviro, za katero po njegovem mnenju na Ministrstvu za zdravje nimate prav veliko posluha. Namreč zato, da lahko začne s svojim delom, čaka na obisk zaposlenega na Ministrstvu za zdravje oziroma člana komisije za pregled prostorov in opreme. Pravzaprav gre za formalnost, ki posameznika ločuje od začetka opravljanja dela, vendar pa mu na ministrstvu nihče ne zna povedati, kdaj in kdo bo prišel na ta pregled. Še več, rečeno mu je bilo, da lahko čaka nekaj tednov, če ne celo nekaj mesecev. Zato me, spoštovani minister, zanima: Okvirno koliko vlog za podelitev koncesije trenutno čaka na vašem ministrstvu? Koliko jih čaka zgolj iz razloga, ki sem ga navedel, torej ker komisija za pregled prostorov in opreme dolgo časa ne opravi ogleda? Zanima me predvsem: Kakšne ukrepe boste sprejeli, da bo ta komisija za pregled prostorov in opreme hitreje in učinkoviteje opravljala svoje delo? Hvala.

občutek, preden pravzaprav natančno na vaše vprašanje odgovorim, da me sprašujete dve stvari. Ena stvar je podelitev koncesije. Podelitev koncesije pravzaprav gre po obstoječem Zakonu o zdravstveni dejavnosti, zato je potreben razpis, ko država pravzaprav ugotovi, da javni zdravstveni zavodi na primarni in sekundarni ravni ne zmorejo več zagotavljati dovolj velikega števila zdravstvene oskrbe v Sloveniji. tem, kar ste me pa vi vprašali, imam občutek, da gre za tako imenovano dodelitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ko nekdo pravzaprav ima ustrezne prostore, poda vlogo za opravljanje take dejavnosti, ki je na novo, in to nima veze s koncesijo. Tako da zdaj, če ste lahko bolj natančni, da vam lahko v bistvu odgovorim. Pa bom šel en korak naprej, ker sem iz vašega vprašanja razumel, da ne gre toliko za vprašanje koncesije, kjer je postopek jasno definiran in v bistvu brez razpisa ni možno, da nekomu damo koncesijo. Vsi, ki dajo to vlogo in se prijavijo, imajo že prostore, imajo že kadre, imajo že nosilce, tudi vemo, da smo kot država v Evropski uniji edini, ki imamo še koncesije. Ta drugi del, za katerega mislim, da se je vprašanje nanašalo, je pa, ko en specialist ali nekdo, ki si želi opravljati zdravstveno dejavnost, kjerkoli ima prostore, v katerih se nikoli še ta zdravstvena dejavnost ni v bistvu izvajala, v tem primeru seveda poda vlogo na Ministrstvu za zdravje. Teh vlog je kar nekaj na leto. Če je v teh prostorih bilo že prej evidentirano, da se je izvajala zdravstvena dejavnost, in imamo nosilca, se taka odločba izda. izda. Če gre za nov prostor za izvajanje katerekoli dejavnosti, je res, mora priti komisija ta prostor pogledati, nato izda mnenje in potrdi seveda, ali je prostor ustrezno standardiziran za izvajanje te zdravstvene dejavnosti. Skozi leta je žal prišlo na ministrstvu do zastoja. Ta zastoj šteje nekaj 100 vlog. Bil je namreč problem, da se je zelo težko našlo ljudi, to so strokovnjaki s področja medicine kot tudi prava, tudi ekonomisti, ki pridejo, pogledajo prostor in vidijo, ali so vsi, pravzaprav tako strokovni kot tudi normativni, deli izpolnjeni. No, ta del je zastal. Zastal je že pred približno letom in pol do dvema in zdaj se to seveda kopiči. Mi smo se s to problematiko seznanili. Zelo težavno je sestaviti ekipo, ki bo šla in to zadevo naredila hitro. Predlog gre v tej smeri, da bomo pozvali skupino ljudi, postopke na nek način poenostavili in bi v bistvu vseh teh nekaj 100 vlog zelo hitro tudi rešili. Posebej zato, ker gre preprosto za pravico kogarkoli, da opravlja zdravstveno dejavnost. Na ministrstvu v to pravico pravzaprav ne želimo posegati in jo vsak ima kar se da hitro bomo te postopke pohitrili. Ampak še enkrat, ne gre za koncesijo, gre v bistvu za dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v nekem prostoru, v katerem se prej ni opravljala. Hvala lepa.

dobi to številko, koncesionar pa, se mi zdi, da še NIJZ nekaj zraven mora dodati, in potem lahko opravlja te storitve. Glede na tudi to, da ste vi dejali v prvih stotih dneh vlade, da ste pacienta postavila na prvo mesto, se mi zdi ključno, da vsak državljan, državljanka

Te zadeve so na ministrstvu na Direktoratu za zdravstveno varstvo, ki je pravkar dobil opolnomočeno direktorico, tako da predlagam, da se kar napiše mail, da ta oseba napiše mail, da se pogleda v spise, za kaj točno gre. Sicer pa se na ministrstvu izvajajo vse aktivnosti in jaz pričakujem, da bomo v najkrajšem možnem času našli rešitev, kako bomo te komisije sestavili, kako bo pravzaprav narejen predlog, da celotno zadevo pohitrimo. še enkrat, eno je pridobitev koncesijskega dovoljenja, ki je vezano na en cel kup postopkov, drugo je pa pridobitev dovoljenja za delo v nekem prostoru. Tukaj je treba sedaj jasno ločiti, za kaj v tem konkretnem primeru gre. gre. Če gre samo za to, da gospod ali pa gospa ali pa kdorkoli čaka na to, da se mu izda dovoljenje za delo v nekih novih prostorih, bomo seveda na ministrstvu poskušali to zadevo čim prej urediti. Kontaktna oseba je tudi na direktoratu, ki se postavlja. Pravzaprav se sedaj soočamo z mnogimi zaostanki in jasen načrt, kako bomo te zaostanke podelali, bo pravzaprav do konca meseca novembra tudi izdelan. Hvala lepa.

Gospa ministrica, pred kratkim smo sprejeli novelo Zakona o notariatu, ki daje notarjem pravico do vpogleda v pravico do vpogleda v uradne evidence na daljavo, s čimer se absolutno strinjam, prav tako pa jim daje pravico do opravljanja vseh notarskih, se pravi tudi zasebnih pravnih poslov na daljavo. Pri tem, če pojasnim, se bo recimo lahko, kot je dejal predsednik Notarske zbornice, sestavila neka oporoka kar preko mobilnega telefona. Tukaj ne vidim težav ali bojazni glede identifikacije oseb, na drugi strani to tehnika omogoča, pač pa vidim bojazen, recimo, glede podaje prave volje morda šibkih strank na drugi strani ekrana. Zato me zanima, ker se razmišlja tudi o prenosu nespornih zapuščinskih zadev na notarje in podobno: Ali so bile doslej že opravljene meritve dejanske dejanske uspešnosti zadev, ki so na videz nesporno rešene pred notarji? Koliko teh zadev pa morebiti reflektira kasneje v sodnih sporih? Po moji vednosti takšne meritve niso bile še opravljene, nujno pa je, se mi zdi, preden bi se s čimerkoli nadaljevalo, da se neke meritve opravijo. Kar tako na splošno govoriti, da je neka zadeva dobra, čeprav nimamo nekih konkretnih podatkov o tem, se mi ne zdi dovolj odgovorno. Se pravi, da vidimo tudi, ali dejansko prihaja do razbremenitve sodišč ali pa mogoče temu ni tako. Še posebej se mi zdi pomembno, da se bodo te meritve opravljale od takrat dalje, ko se bo novela dejansko začela tudi izvrševati. Morda bi, če lahko dodam, še samo vprašala: Kdaj pričakujete, da bi se pristopilo tudi k spremembi zakona glede opravljanja odvetniškega poslovanja na daljavo? Hvala lepa.

in krajše odgovorila. Naslednjo novelo Zakona o odvetništvu že pripravljamo tudi v sodelovanju z Odvetniško zbornico in bomo obvestili o natančnejši časovnici, ko bo ta znana. Enako velja tudi za morebitno prenovo oziroma prenos nespornih zapuščin sodišč na notarje. Te novele nismo začeli še niti pripravljati, gre zgolj za koncept, za katerega sem sama povedala, da sem mu načeloma naklonjena ob upoštevanju vseh plusov in minusov, in o tem bomo predvidoma začeli razpravo v prihodnjem letu. Sicer pa vaše vprašanje seveda posega na pristojnost ministrstva s področja izvajanja statističnih raziskav o poslovanju sodišč. In edini uradni vir podatkov poslovanja sodišč za ministrstvo je podatkovno skladišče pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki pa žal, kot ste že sami namigovali, ne vsebuje podatkov o sporih, katerih predlaga je pravni posel, sklenjen v obliki notarskega zapisa. Tako da teh podatkov nimamo in se ne zbirajo. Iz opredelitve 74. člena Zakona o sodiščih in pa namena statističnih raziskovanj o poslovanju sodišč ministrstvo torej v okviru podatkov sodne statistike ne spremlja tako imenovanih vsebinskih odločitev sodišč, pri sodnih sporih, katerih pravna podlaga je pravni posel v obliki notarskega zapisa, gre pa za vsebinske odločitve. Tožbo je seveda možno vložiti v vseh primerih sporov v zvezi s takim pravnim poslom, vendar, kot rečeno, tovrstna statistika ne sodi na področje sodne statistike. Lahko da so take vsebine predmet drugih statistično-analitičnih raziskovanj, za takšne sicer ne vemo, ampak bi bilo možno to opraviti, vendar ne v okviru spremljanja sodne statistike. statistike. Če se malo obrnem na vsebino vašega vprašanja oziroma na vaše pomisleke glede nedavno sprejete novele Zakona o notariatu, ki daje podlage za digitalizacijo notarskih storitev, pa bi rada mogoče samo izpostavila, da je seveda predpogoj za uspešno izvedbo take notarske storitve, torej sestave javne listine na daljavo, nesporna identifikacija udeležencev in zato se z novelo tudi določajo take rešitve, ki bodo zagotavljale najvišjo možno pravno varnost, tudi z možnostjo dostopa do fotografije, shranjene kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju veljavnega identifikacijskega dokumenta, oziroma do fotografije, shranjene v javni evidenci izdajatelja identifikacijskega dokumenta. Glede na velik pomen, ki ga seveda ima zanesljiva identifikacija strank pri sestavljanju notarskih listin na daljavo, se bodo v postopku identifikacije prepoznavala izključno tista identifikacijska sredstva, ki ustrezajo tehnično gledano najvišji ravni varnosti, torej tako imenovani visoki ravni zanesljivosti. Vsa ostala identifikacijska sredstva so iz postopkov opravljanja notarskih storitev na daljavo izključena. Na ta način tudi preprečujemo izigravanje oziroma izogibanje visokim varnostnim standardom identifikacijskih sredstev. Mogoče bi tukaj opozorila še na to, da tudi pri sestavi notarskih listin s fizično navzočnostjo strank, torej ne na daljavo, obstaja obveznost notarjev, da posvečajo posebno pozornost obstoju prave volje strank in prepoznavajo posle, ki bi se sklepali navidezno ali pa z namenom, da se stranke stranke izognejo zakonskim obveznostim ali ki bi lahko oškodovale tretje osebe. Tako da je vaša zaskrbljenost, ki izhaja iz sicer razumljive negotovosti glede nove uporabe digitalnih tehnologij pri notarskih storitvah, po moji oceni, glede na te visoke varnostne standarde in varovalke, na srečo odveč. Z zakonom so mestoma določene tudi varovalke, ki so namenjene širšemu preprečevanju morebitnih zlorab, tudi pri preverjanju podatkov v postopkih sestave notarskih listin v elektronski obliki prek neposredne varne video povezave z notarjem prav za primere, da se odpravi vsakršen sum v resničnost podatkov video elektronske identifikacije strank oziroma drugih udeležencev notarskih storitev, pravne in poslovne sposobnosti ter pooblastil za zastopanje, ki se morajo seveda tudi preverjati, bo notar lahko te podatke pri sestavljanju notarske listine na daljavo preveril tudi ob fizični prisotnosti strank, nato pa bo postopek sestave notarske listine v elektronski obliki nadaljeval prek neposredne varne video povezave. Veljalo pa bo tudi obratno. Če se pojavi dvom o vseh teh elementih, seveda lahko notar prekine z videokonferenčno obravnavo strank in jih povabi, da

Jaz bi samo dodala, pravim, sploh ne problematiziram identifikacije strank, problematiziram varstvo nekih šibkih strank. Če recimo karikiram, notar vidi sliko ene osebe, ki se jo lahko in se jo bo tudi uspešno identificiralo, gre za to, kdo pa morebiti stoji za stranko. O tem sem govorila in pa potem o meritvah. Toliko samo dodajam. Hvala. Hvala. Želi ministrica kaj dopolniti? Ni potrebe. S tem zaključujem to vprašanje. Gremo na naslednje vprašanje. Mag. Dejan Kaloh bo postavil vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa. Spoštovana ministrica gospa Asta Vrečko, želel vas bi vprašati v zvezi s postopkom vpisa v register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodite vi pri Ministrstvu za kulturo. V bistvu gre pri teh vpisih, gre za neke seveda splošne primere, bi vam pa rad na posamičnem primeru predstavil, da ti postopki, vsaj po moji oceni, niso optimalni. Vi veste oziroma cela Slovenija ve, da imamo trgatev najstarejše vinske trte na mariborskem Lentu. Gre za 400 let staro trto, iz katere potem Štajerci predelamo žametno črnino oziroma tako imenovano modro kavčino. Gre seveda za neko skupinsko opravilo. To je tradicionalna prireditev, ki jo povezuje seveda neko vzdušje, veselje. Seveda ima pa ta trgatev nek globok simbolni pomen. Ne Ne samo, da je to najstarejša trta v svetovnem merilu, tudi obisk te trgatve v zadnjih 36 letih potrjuje to, da gre seveda za množično prireditev. Tudi do 5 tisoč obiskovalcev se je udeleži in kot veste, 2004 leta je bila ta naša najstarejša trta tudi vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Ko so se določeni deležniki iz Maribora našli, da bi vpisali samo trgatev najstarejše vinske trte na seznam nesnovne kulturne dediščine, so naleteli na hladen tuš. Šlo je namreč za doktorje zgodovine, šlo je za mestnega viničarja in tako dalje, se pravi, za kompetentne ljudi. Slovenski etnografski muzej, ki je pač seveda tisto vmesno sito oziroma koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, je pač to zavrnil z argumentacijo, da trgatev najstarejše trte še ne poteka 50 let. Jaz sem si zdaj pravilnike pogledal, nikjer nisem našel eksaktno zapisano, da velja za vpis ta pogoj 50 let. Zato vas, spoštovana ministrica, sprašujem, to sem vas tudi spraševal na hearingu, če se boste spomnili: Boste vi na Ministrstvu za kulturo za kulturo preverili sam postopek vpisa v register nesnovne kulturne dediščine zaradi podobnih in drugih primerov? Boste preverili, tudi prevetrili ta ključen pogoj 50 let, da se neka zadeva vpiše na seznam nesnovne kulturne dediščine? Ker kot smo videli pri najstarejši trti, to ne pije vode, ker ne samo, da se je že prej obiralo, že v 30. letih 20. stoletja so bile določene trgatve, ni bilo v kontekstu neke prireditve, pa vendarle se je grozdje vedno bralo. Zato vas, spoštovana ministrica, sprašujem: Kako boste te postopke prevetrili, da bi taki

ki je vsekakor ena izjemno pomembnih kategorij varovanja naše kulturne dediščine in hkrati tudi njena najmlajša kategorija. Njen mednarodni okvir predstavlja Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki jo je Republika Slovenija ratificirala leta 2008 in jo potem tudi vključila v ustrezno zakonodajo. Postopoma se v Sloveniji na ministrstvu izvajajo procesi in se je vzpostavil tudi sistem varstva nesnovne kulturne dediščine. Verjetno se boste spomnili, da je prva takšna enota, ki je bila v register vpisana v Sloveniji leta 2008 bil Škofjeloški pasijon, sistematični vpis v register pa se je začel z letom 2012. Trenutno imamo vpisanih 107 enot in 285 nosilcev. Največ jih je iz zvrsti gospodarskega znanja in veščin, šege, navade, sledijo uprizoritve, najmanj vpisov pa je povezanih z naravo in okoljem. okoljem. Letos, naj povem, kajti to je posebej lepa novica, bo na zasedanju konec novembra prav na prav na pobudo države Slovenije prišla večnacionalna nominacija za vpis tradicionalne reje lipicancev in pa čebelarstva v Sloveniji. Seveda pričakujemo, da bosta ti dve naši nominaciji tudi sprejeti in vpisani. Vpis v register, kot ste že sami povedali, je precej kompleksen postopek, kajti gre za res najpomembnejšo tradicionalno nesnovno kulturno dediščino. In ravno zaradi tega mora biti zelo reguliran. Pobudo lahko poda vsak, nato pa presoja koordinator varstva nesnovne dediščine pri organizaciji, ki je pristojna za register in delovno skupino, ki jo sestavljajo različni strokovnjaki iz muzejev, Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, Inštituta za slovensko narodopisje, Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, SEM, Ministrstva za kulturo, Zavoda za kulturno dediščino, tudi nacionalne komisije za Unesco in drugi. Sestajajo se trikrat letno. Naj še dodam morda to, da je bil leta 2021 prvič pripravljen javni poziv, na katerega je bilo zelo veliko odziva. Tudi letos v začetku leta je bil uspešno prenovljen. Tudi mi seveda pripravljamo podoben poziv za vpis, ki bo zdaj, zelo v kratkem za prihodnje leto 2023 tudi objavljen. Kot ste sami omenili v vašem vprašanju in smo seveda bili obveščeni, da je bila pobuda za vpis trgatve stare trte res oddana leta 2021 in nato 2022. Delovna skupina jo je obravnavala, člani pa so ocenili, da ni skladna z merili za vpis v register. v register. Seveda je promocija stare trte in preveritve, ki so povezane z njo, kot je tudi trgatev, zelo pomembna za lokalno skupnost in okolje, je tudi izjemno dobro obiskana in spodbuja obveščanje o nesnovni kulturni dediščini, tradiciji in njenem pomenu. Zaradi tega se to tudi zdi pomembna prireditev, vendar pa ne zadostuje kriterijem, ki so podani za vpis na ta seznam. Vendar pa bi, če mi dovolite, opozorila na druge mednarodne programe, ki prepoznavajo dediščino kot pomemben del promocije gospodarskih dejavnosti in turizma in so povezani z lokalno identiteto, spodbujajo turizem, lokalno prebivalcev. Eden takih je program Kulturne poti Sveta Evrope, ki zlasti povezuje dediščino in turizem. Več takih poti prečka Slovenijo, med drugim je tudi kulturna pot vinske trte Intervitis, ki je po našem mnenju občutno premalo izkoriščena. Vanjo je vključen le konzorcij iz Dolenjske in ena izmed takih variant bi bila zelo primerna za promocijo in širitev stare trte imate besedo za dopolnitev odgovora, izvolite.

organizirano prireditev poteka od leta 1987. Organizirano. Že pred tem pa je jasno, da so Mariborčani skrbeli za to trto, da ni shirala, da so jo tam gnojili in tako dalj. In seveda ta formalizirana oblika ne pomeni, da se ni trgatev kot taka že prej dogajala, ne s takim pompom, ne s takim slavjem, ampak se je trgatev že dejansko, de facto že prej dogajala, vključno s skrbjo za staro trto, z vsemi vmesnimi viničarji do aktualnega, in tako dalje. Saj dejstvo je, da stara trta ne bi preživela 400 leti, če ne bi skrbeli za njo pa je ne bi obirali. Status nesnovne kulturne dediščine, spoštovana ministrica, daje tudi potem pravno podlago za njeno varovanje in ohranjanje. To je pomembno, to se mi zdi ključno. Tukaj bi morali biti malo bolj dosledni

v zgodovinopisju označuje obdobje polpretekle zgodovine. Vendarle dediščina je nekaj, kar ima tradicijo in nekaj, kar mora terjati svoj čas, leta in tudi seveda organiziranega delovanja, ki se mu lahko jasno sledi. In zato so člani delovne skupine na koordinatorju na pobudo vendarle utemeljili svojo vlogo takrat, obrazložitev, zakaj ni mogoč vpis v register nesnovne kulturne dediščine, saj se ta nanaša na neka vinogradniška znanja, ki so splošna in so potrebna za ohranjanje vinogradništva v vseh vinorodnih deželah Slovenija. Ko pa govorimo o enem samem dogodku, pa seveda mora ta ustrezati vsem merilom, ki so za to predvidena. Bi pa morda dodala še to, kot rečeno, je več mehanizmov v Sloveniji za ohranjanje tudi nesnovne kulturne dediščine, tudi kulturne poti so Vse to seveda tudi narekuje primeren odnos lokalne skupnosti in ohranjanje tradicije kulturne dediščine za prihodnost. Tako da vsekakor tudi na Ministrstvu za kulturo spodbujamo, da se ob tem vključijo tudi drugi mehanizmi, kot so kulturne poti po Sloveniji, zlasti za vinogradništvo, saj ocenjujemo, da tukaj ta del ni dovolj izkoriščen. Hvala lepa.